dame i gospodo zastupnici, nastavljamo sa radom i prelazimo: - Izvješće o poslovanju umirovljeničkog Fonda za 2006. i 2007. godinu Podnositelj: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije podnio je ovo izvješće na temelju članka 35. članka o umirovljeničkom fondu. Prijedlog akta primili ste poštom, Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za rad i socijalno partnerstvo, izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Dobro jutro, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, poštovane zastupnice i zastupnici. U funkciji predsjednika upravnog odbora umirovljeničkog fonda dužan sam podnijeti redovno godišnje izvješće o poslovanju umirovljeničkog fonda pa ću ukratko predstaviti osnovne podatke o poslovanju umirovljeničkog fonda u 2006. i 2007. godini. Pravna podloga poslovanja umirovljeničkog fonda su odluka Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine, Zakon o provedbi odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine iz 2004. godine, Zakon o umirovljeničkom fondu, te statut umirovljeničkog fonda, ovo je iz 2005. godine. U skladu sa Ugovorom o upravljanjem imovinom umirovljeničkog fonda od 22. studenog 2005. godine HPB invest društvo obavlja upravljanje umirovljeničkim fondom. U studenom 2005. godine članovima fonda poslane su omotnice koje su sadržavale obavijesti o članstvu, visini svote obeštećenja, izjave o načinu i stjecanju raspolaganju udjelima u umirovljeničkom fondu i za one koji imaju pravo na obeštećenje, odnosno obavijesti …/Govornik se ne razumije./… za onih koji nemaju pravo na obeštećenje. Stoga putem izjave propisane zakonom članovi fonda su odlučivali tada o izboru modela obeštećenja, birajući između 50% na isplate svote obeštećenja u roku od dvije godine u četiri rate, tzv. model A i isplate cjelokupnog iznosa obeštećenja u roku od 8 godina s dvije godine počeka od 6 rata, tzv. model B. Istovremeno uz izračun obeštećenja prema odluci Ustavnog suda HBP invest …/Govornik se ne razumije./… kamate u ukupnoj visini od 2.3 milijarde kuna na način da se taj iznos podijeli sa iznosom obeštećenja svim članovima fonda koji su imali pravo na obeštećenje. U cijelom procesu od studenog 2005. definiran je broj članova fonda koji su imali pravo na obeštećenje, kreiran je tzv. osnovni registar u koje su ušli 434 313 članova toga fonda. Model A izabralo je 72.4% članova ili 314 tisuća 226 i ukupno obeštećenje nakon obračuna i izračuna 50%-tnog iznosa obeštećenja iznosi 4,8 milijardi kuna a za članove fonda koji su izabrali model B 120 oni su dobili obeštećenje u iznosu za njih izračunatih obeštećenja u iznosu 4,2 milijarde kuna tako da je osnovni početni iznos fonda iznosio 9 milijardi i 19 milijuna kuna. Istovremeno u 2007. godini nakon, definiran je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 98. godine i iznos obeštećenja za korisnike najviših i obiteljskih mirovina. Tih je članova fonda, korisnika obiteljskih najviših mirovina nakon izračuna i definiranja, pravo na obeštećenje bilo 36 od kojih je 63,3% izabralo model A, dakle, polovični iznos u dvije godine iznos obeštećenja 22 tisuće 908 ili 63% tih članova fonda sa iznosom od 505,4 milijuna kuna dok je istovremeno model B izabralo 13 tisuća i 301 član fonda sa ukupnim iznosom obeštećenja od 684.8 milijuna kuna. Ukupna veličina toga fonda korisnika najviših obiteljskih mirovina iznosi 1.1 1.1 milijardu i 190 milijuna kuna. Tijekom 2006. i 2007. godine prema izračunima obeštećenja i modelima u kunama napravljeno je ukupno 5,8 milijardi kuna isplata članovima osnovnog registra fonda i fonda korisnika obiteljskih najviših mirovina pri čemu je isplaćeno sve četiri rate modela A isplate obeštećenja za korisnike osnovnog registra u iznosu od 4,8 milijardi kuna. Prva rata isplate za, osnovnog registra za model B članova fonda koji su dobili svoju prvu od 6 rata u iznosu od 702 milijuna kuna. Isplaćene su dvije rate modela A korisnika obiteljskih i najviših mirovina u iznosu od 250,9 milijuna kuna, te niti jedna rata, to je tek isplata krenula u 2008. godini za korisnike modela B obiteljskih najviših mirovina. S obzirom na različite prigovore, tužbe i dogovore stalno je ažuriran popis broja članova fonda na kraju 2007. godine u fondu osnovnom registru umirovljeničkog fonda bilo 440 tisuća 848 članova a u fondu korisnika obiteljskih najviših mirovina 36. tisuća 636 članova. Kintinuirano se dalje dostavljaju novi članovi fonda koji su pravo na obeštećenje ili na visinu obeštećenja stekli temeljem prigovora Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje pa se iznos obeštećenja mijenja a istovremeno tu su i povlačenje tužbi članova fonda protiv Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ukidanje prava na obeštećenje, ili opravdani prigovori o promjeni modela obeštećenja. Te utvrđivanja da preminuli član fonda nema nasljednike prvog nasljednog reda. Nakon isplata i svih tih poslova koji su obavljeni tijekom 2006./07. godine koji su uključivali različitih, 700 tisuća različitih poštanskih pošiljaka, 611 tisuća različitih poziva na besplatni call centar koji je osnovao HPB invest i 74 rješenja nasljeđivanjem koja su riješena u tom procesu. Fond je osim novčanih sredstava u svom portfelju dobio i dionice a na kraju 2007. godine u fondu je ostalo sredstava za isplatu nakon svih isplata u 2006./07. godini za model B osnovnog registra 3,5 milijardi kuna, dakle još pet rata isplata za te članove. 250 milijuna kuna za članove Obiteljskog fonda obiteljske najviše mirovine po modelu A koji se isplaćuje tek u 2008. godini, a koji nije predmet ovog izvješća i u modelu B obiteljskih najviših mirovina još 700,2 milijuna kuna za isplatu ukupno 4 milijarde i 459 milijuna kuna za isplatu tijekom sljedećih šest godina nakon 2007.

Ne. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o Izvješću o poslovanju Umirovljeničkog fonda prvo što ću reći da Klub zastupnika SDP-a će podržat ovo izvješće i smatramo da je dobro da se jedna nepravda iz '90.-tih godina ispravila kada se veliki dio hrvatskih umirovljenika oštetio. Njihove mirovine su nepravedno umanjene, nezakonito umanjene i na kraju krajeva došlo se do toga duga od 11 milijardi kuna koji je Hrvatska država preuzela i na kraju isplatila ili još isplaćuje s obzirom na model koji su hrvatski umirovljenici preuzeli preuzeli odnosno prihvatili, isplaćivat će narednih godina. Ono što smatramo da treba primjetiti u ovom izvješću je da bilo bi dobro da nije i sva ta sredstva koja su prošla kroz fond i koja su isplaćena hrvatskim umirovljenicima, bilo bi dobro da su prikazana kroz proračun, jer u tom slučaju bi se radilo o 5, 6 milijardi kuna koje su uplaćene u Umirovljenički fond i koje su kao obaveza države trebale po našem mišljenju biti isplaćena i evidentirana u proračunu šta je i prigovorila i dala primjedbu i Državna revizija i onda ne bi u nekim situacijama govorili o deficitu odnosno o smanjenju deficita nego bi taj deficit bio izraženiji i za ta sredstva. Znači, ona su na neki način isplaćena vanbilančno. Nigdje u Državnom proračunu nisu evidentirana i na neki način se umjetno umanjio deficit Hrvatske države i Državnog proračuna. Mislimo da naravno sredstva su utrošena opravdano kao što sam rekao na isplatu duga

gotovo nemoguće ne primjetiti kada govorimo o umirovljenicima, o dugu koji je nastao prema umirovljenicima je da kontinuirano, iz godine u godinu, umirovljenici žive sve lošije. Mi smo krenuli, ako ćemo i egzaktno, 2003. sa udjelom prosječne mirovine u plaći od 44%. Danas smo prema zadnjim podacima na 39 i nešto sitno postotaka. Znači, skoro 5% je danas prosječna mirovina manje u odnosu na prosječnu plaću nego što je to bila 2003. godine. Kada govorimo nominalno, to je otprilike 250 kuna svaki mjesec prosječno umirovljenicima manje nego što bi to bilo da je ta razina udjela mirovine u prosječnoj plaći ostala. Kada govorimo nominalno na razini godine, to je otprilike 3 milijarde kuna svake godine manje nego što je država trebala osigurat umirovljenicima da ostane onaj onaj udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. 3 milijarde kuna manje svake godine. I sad pomnožite to sa 6 godina, doći ćete skoro do 18, 19 milijardi kuna koje opet nažalost naši umirovljenici nisu dobili, a da je ostao udio mirovina od 44% u prosječnoj plaći, dobili bi i imali bi više u svojim mirovinama. Sada možemo govoriti o pravednim izračunima i usklađivanjima mirovina, ali mislim da je ono što smo trebali našim umirovljenicima osigurat to da 44% bude udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći, što nažalost nije. Kada govorimo o prosječnoj mirovini, iznos koji danas prosječno umirovljenik može svaki trošiti je 69 kuna. Nedostojno za život dostojan čovjeka i ljudi koji su radili 30, 35, 40 godina danas jednostavno ne mogu zadovoljavati svoje najosnovnije potrebe. Danas preko polovice umirovljenika, gotovo 600 tisuća u Hrvatskoj prima mirovinu nižu od 2000 kuna i mislim da o takvim stvarima treba isto progovorit s ove govornice i da o takvim stvarima trebamo voditi računa kada govorimo i o problemu koji smo riješili u '90-tima, obeštećenju onih umirovljenika iz '90.-tih, ali ne smijemo zanemariti umirovljenike koji danas teško žive, a i one koji će danas sutra ići u mirovinu. I zato smatram da kad govorimo o ovom problemu, moramo spomenuti i još jedan problem, a to je problem koji se evo simbolički javio baš kada raspravljamo o ovom izvješću, a govori se o budućim umirovljenicima, o drugom stupu. Neodgovornim izjavama hrvatske Vlade, pojedinih članova Vlade, najavama, gdje se dovodi u pitanje da li je drugi stup uopće opravdan, da li uopće trebamo ostati na ovom modelu koji govori da svi oni koji danas rade trebaju štedjeti za svoje mirovine. Da li treba napustiti takav sistem i vratiti se na onaj stari sistem, ja bih rekao socijalistički, gdje idemo svi za sve? Mi moramo napustiti, cijeli svijet je napustio takav model financiranja mirovinskog sustava i sada mi u Hrvatskoj dovodimo u pitanje drugi stup. Drugi stup nema definitivno alternative. I ono što je Vlada propustila napraviti je uskladiti vrijednosti i mirovine iz drugog stupa za one koji sada idu u mirovinu i koji će ići u narednim godinama u mirovinu. To je ono što smo trebali već sada napraviti kako bi se brinuli za buduće umirovljenike, a ne davati izjave da se govori da li je uopće drugi stup potreban, da li takav način isplate mirovina uopće može držati vodu. Mi smatramo u SDP-u da može i da mora, jer se moraju buduće mirovine temeljiti na onome što će hrvatski građani tijekom svog radnog vijeka uštediti i nakon toga dostojanstveno živjeti od svojih mirovina koje moraju biti po takvom modelu i 70% zadnje prosječne plaće hrvatskog radnika. Nema tu alternativu i takve izjave su nas dovele da u jednom, dva, tri dana izgubimo na vrijednosti burze dionica u Hrvatskoj, Zagrebačke burze do 10%. I analogno tome 10% onoga što su ti umirovljenici uštedjeli i kroz fondove uložili na tu burzu. U dva dana takve izjave oko drugog stupa su budućim umirovljenicima izbile 300 milijuna kuna ušteđevine za njihove buduće mirovine. Svaki budući umirovljenik je izgubio 250 do 300 kuna u nekoliko dana zbog toga šta smo evo imali najavu kao da li je drugi stup uopće opravdan, da li ga treba itd. Drugi stup nema alternativu zbog toga što se mirovina mora temeljiti ne na izdvajanjima, ne na samo izdvajanjima iz proračuna, nego i na štednji hrvatskih radnika iz kojih će se onda isplaćivati mirovine. Ono šta kada govorimo o ovom izvješću moramo spomenuti otprilike 450000 ljudi je ušlo u tu cijelu priču, podnijeli su zahtjeve, dobili su rješenja, model izbora A, B koji su izabrali i ono šta je bitno spomenuti i vidjeti odakle umirovljenički fond puni, odakle su te naknade isplaćene. Bilo bi dobro da su isplaćene iz hrvatskog proračuna kao što sam rekao, uštedama, racionalizacijama, prostorom gospodarskog rasta koji je stvorio određeni dodatni dio prihoda da se ti umirovljenici mogu obeštetiti u jednoj, dvije ili ako je izabrao B model 8 godina. mirovine, ta obeštećenja su isplaćena kažem preko umirovljeničkog fonda mimo proračuna isplaćujući iz prve dvije rate privatizacije Plive gdje smo odabrali kao što smo vidjeli strateškog partnera koji je danas doveo do toga da se Pliva preproda i da imamo 8 stotina manje radnih mjesta sa prvim mjesecom ove godine. I pitanje je gdje će Pliva završiti. Znači jedna dobra, plemenita aktivnost obeštećenja se napravila na krivi način. Izabrali smo krivog strateškog partnera koji je danas doveo do toga da se Pliva svela na sitnu kompaniju koja je jučer bila nacionalni ponos. dio preko IPO T-Coma gdje se vidi da je 5 milijardi kuna osigurano u tom trenutku kada se provodio IPO T-Coma gdje je hrvatska Vlada privatizirala preko IPO-a T-Com i od hrvatskih građana taj novac dobila da bi se obeštetili umirovljenici, ali opet na način da pošalje krivu poruku da se bez rada može lako živjeti, da kupite danas dionice za 260 kn sutra ih prodate za 300, a na a na kraju se vidi gdje nas je sve to dovelo i gdje je burza danas zbog takve politike hrvatske Vlade. I postavlja se pitanje još jedno temeljno, da li je ta cijena od 260 kn bila tada realna. Kako to da su sve kompanije na Zagrebačkoj burzi pale 65, 70% a T-Com je pao samo 15%. I postavlja se pitanje da li hrvatska Vlada ima pravo na taj način raspolagati imovinom i podcijenjeno u tom trenutku davati najvrjedniju hrvatsku tvrtku na Zagrebačkoj burzi. Tako da morali smo ovo reći da se vidi, znači jedna hvale vrijedna akcija obeštećenja hrvatskih umirovljenika zbog duga koji je nastao 90-tih godina se pomiješala sa nečim šta sigurno ne ide na ponos hrvatskoj Vladi a to je: Prvo, da se jedna kompanija koja je bila ponos Hrvatske Pliva privatizira na način da je danas bezvrijedna. Ne bezvrijedna ali definitivno ne više onako vrijedna kompanija kao što je bila tih godina završava danas sa 800 otpuštanja u prvom mjesecu. I druga stvar da se promovira IPO T-Coma kao način života koji je danas doveo burzu u ovu situaciju u kojoj je. Tako da, evo na kraju ću reći da ćemo mi podržati ovo izvješće i da moramo reći da moramo razmišljati i o budućnosti, da ne smijemo davati nepromišljenje izjave oko drugog stupa. Žao mi je što neki predstavnici umirovljenika koji bi trebali reagirati na takve stvari malo i žešće ne reagiraju jer ipak njihov je interes da zastupaju tu populaciju, naravno kao i svih nas. Jer drugi stup definitivno nema alternative, ali ga moramo napraviti takvim da hrvatski umirovljenici za 10, 15, 20 godina imaju mirovine kao što je to bilo zamišljeno mirovinskom reformom, a to je 70% prosječne prosječne zadnje njihove plaće. I naravno, hrvatska Vlada mora naći model da sa jedne strane kada vraćamo dug koji smo napravili 90-tih ne zanemarujemo umirovljenike sada. Znači, 39% prosječne mirovine u prosječnoj plaći je neodrživo. To mora biti veći postotak i ne smijemo sustavno zakidati umirovljenike. Oni se iz godine u godinu zakidaju. Taj udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pada. On je danas 39%, bio je 44%. Kao što sam rekao svaki mjesec 250 kuna prosječno umirovljenik dobiva manje nego što je to dobivao kada bi taj odnos ostao isti 2003. godine. Otprilike 3 milijarde kuna na godišnjoj razini. I o takvim stvarima trebamo voditi računa i o takvim stvarima sa ove govornice treba govoriti, a Vlada treba naći prostora u proračunu kako bi se hrvatski umirovljenici na taj način mogli isplaćivati dok se cjelokupna reforma mirovinska ne provede, dok se sve mirovine ne budu isplaćivale iz drugog drugog stupa ili trećeg stupa ovisno da li je netko isplaćivao svoje, uplaćivao tijekom svojeg radnog vijeka još i u treći stup. Tako da evo, podržat ćemo ovo ovo izvješće. Ali naravno morali smo ove sve stvari spomenuti. Jer briga za umirovljenike mora biti konstantna, a ne parcijalna, pa kada riješimo jedan problem da odmah Hvala. Imamo dva ispravka. Prvi je gospodin zastupnik, Boris Kunst. Hvala lijepa. Pa ovdje je rečeno da je Vlada dovela nepromišljenim izjavama u pitanje drugi stup mirovinskog osiguranja što je potpuno netočno. Vlada nikad ni jednom izjavom nije dovela u pitanje drugi stup, nego se zna da drugi stup ima smisao na jednu duljinu ulaganja u njega i predložila je da oni koji normalno neće toliko dugo ulagati u taj drugi mirovinski stup imaju mogućnosti se vratiti u prvi mirovinski stup i iz njega normalno dobivat mirovinu. Znači ni u jednom trenutku nije dovela uopće u znak pitanja da je drugi mirovinski stup nepotreban ili da ga treba ugasiti i da treba, kao što se priča uzeti novce i spašavati proračun. To su besmislice. Hvala. Hvala. Ispravak, gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Pa pokušati ću ispraviti doista i kratko pamćenje i neistinite navode. Naime, prvo je netočno da su dionice na burzi pale zbog ponašanja Vlade. Financijska kriza koja je krenula iz Amerike se prelila, svi to znaju, to je valjda svima poznato, ali očito vama u SDP-u nije, pa i zato krivite Vladu. Drugo, netočno je da ste riješili, kaže riješili smo dug umirovljenicima iz devedesetih. Niste vi ništa riješili. To je riješila ova hrvatska vlast na čelu sa HDZ-om, a vi to niste htjeli riješiti. Vi to u vašem mandatu uopće niste htjeli riješiti. Negirali su uopće postojanje duga. Dakle, uopće niste htjeli priznati da postoji dug. I treća stvar, kad govorite o Plivi onda recite konačno hrvatskoj javnosti da ste dug prema HZZ-u prebili sa dionicama Plive. Država je u vaše vrijeme imala 25% dionica i kontrolni paket Plivi. Vi ste dug HZZ-a prebili i dali i tako je država ostala na 7% dionica Plive. Pa o čemu vi to govorite. I naravno da je bez javnog natječaja to napravljeno, naravno da se to napravi bez javnog natječaja ispod stola i onda očekujete od HDZ-a, od HDZ-ove Vlade koja je imala svega 7% dionica da napravi nešto što nije moguće. Prema tome i išla je to javnim natječajem prodat, kao što je svima poznato javnim natječajem su prodane dionice Plive za razliku od vas,

Zastupniku se izriče osoba ako govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja. To je po Poslovniku i nemojte ometati rad Sabora. Nemojte ometati normalan rad Sabora i dizat tenzije nepotrebno. Gospodin je dobio riječ, a vi niste. Hvala lijepa. Neće opomenu jer od opomene nema ništa. Ja smatram da bi trebalo se ponašati bez opomena. Normalno, u skladu sa Poslovniku. Niste dobili riječ, pa opet govorite. Na redu je gospodin zastupnik Boris Kunst u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa Zakonom o umirovljeničkom fondu uređen je način obeštećenje korisnika mirovina prema Zakonu o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatskog od 12. svibnja '98. godine čime se u cijelosti izvršila i odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske. Radi se o obeštećenju korisnika mirovina koje je napustilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna '93. do 31. prosinca '98. godine. Mislim da je važno naglasiti ovdje da se upravo ova Vlada, znači Vlada Hrvatske demokratske zajednice upustila u to i poštivala odluku Ustavnog suda i krenula je u obeštećenje umirovljenika i nosi se normalno još danas sa tim problemom. Pravo na obeštećenje imaju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog invalidskog osiguranja i Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a na temelju usklađivanja tih mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske. Temeljem zakona i ugovora o upravljanju imovinom umirovljeničkog fonda određen je HPB invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondom. HPB invest je unutar zakonom predviđenih rokova organizirao i omogućio provedbu ovog velikog tehničkog i složenog projekta prema napravljenom registru, članovi fonda odlučivali su o izboru modela obeštećenja birajući između polovične isplate svote obeštećenja u roku od dvije godine na 4 rate, to je model a, ili isplate cjelokupnog iznosa obeštećenja u roku 8 godina sa dvije godine počeka u 6 rada, ili to je ovaj poznati model b. Za model a odlučilo se 72,36% članova fonda. Dok za model b odlučilo se negdje 27,64% članova fonda. U skladu sa zakonom i izjavama članova fonda HPB invest d.o.o. je obračunao i dijelio kamate članovima fonda u ukupnoj vrijednosti od 2 milijarde i 300 milijuna kuna. U skladu s odlukom upravnog odbora fonda svim nasljednicima pokojnih članova fonda koji nisu dostavili pravomoćna uredna rješenja o nasljeđivanju, izjavu sa danom 30. travnja 2006. godine, dodijeljen je model b. Prije navedenim nasljednicima članovima fonda omogućeno je da po dostavi uredne dokumentacije izaberu model a u kojem je polovica udjela člana fonda fonda pripisuje se Republici Hrvatskoj kao članu fonda. Udjeli Republike Hrvatske koristiti će se u skladu s odlukom upravnog odbora o eventualnim opravdanim i pozitivno riješenim prigovorima i tužbama članova fonda kojima je zbog bilo kojeg opravdanog razloga pripalo pravo na obeštećenje ili pravo na odabir pojedinog modela obeštećenja na način da se predmetni udjeli Republike Hrvatske kao člana fonda prenesu na pojedinog člana fonda. HPB invest je u suradnji sa upravnim odborom umirovljeničkog fonda i Hrvatskim zavodom mirovinskog osiguranja te uz pomoć ostalih institucija izvršio isplate svih rata obeštećenja po otkupu udjela modela a, jednu ratu obeštećenja po otkupu udjela modela b, te dvije rate obeštećenja modela a korisnicima obiteljskih i najviših mirovina. Prva rata obeštećenja je isplaćena, podsjetiti ću vas 28. lipnja 2006. godine za 81,43% članova fonda kako su sve bolje ažurirane datoteke do isplate četvrte rate obeštećenja po modelu a obuhvaćeno je 95,80% članova fonda. Ukupan iznos neisplaćenih sredstava članova fonda na dan 31. prosinac 2007. godine iznosio je po modelu a za 20606 članova, a po modelu b za 12983 članova. Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja kontinuirano dostavlja nove članove fonda koji su pravo na obeštećenje ili na visinu obeštećenja stekli temeljem prigovora Hrvatskom zavodu mirovinskog osiguranja te se iznos obeštećenja mijenja. Pored toga iznos obeštećenja mijenja se i uslijed povlačenja tužbi članova fonda protiv Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja, ukidanju prava na obeštećenje od strane Mirovinskog fonda i uslijed opravdanih prigovora o promjeni modela obeštećenja te zbog utvrđivanja da preminuli član fonda nema nasljednika prvog nasljednog reda. Svi otkupi udjela izvrši su u skladu sa zakonskim rokovima te su svi članovi fonda u istom trenutku mogli raspolagati svojim sredstvima. Izvješće inače daje pregled cjelokupnog procesa uspostave registra članova fonda, tehničke i organizacijske pripreme, složenost projekta te potrebne preduvjete za osiguranje i isplatu po otkupu udjela članova fonda. Očekuje se da će se naredne isplate izvršiti i proteći u predviđenim zakonskim rokovima i uz znatno manje probleme obzirom na činjenicu da je poznata većina podataka o članovima fonda a iskustvo vezano uz kanal kanal ili distribuciju isplate. I zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSLS-a i HSU-a gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Meni je zadovoljstvo govoriti o ovom projektu odnosno ovom izvješću o poslovanju Umirovljeničkog fonda i nastojat ću govoriti o cjelokupnosti ovog projekta i o onome što se oko projekta obeštećenja umirovljenika događalo. Manje ću se osvrtati samo jednim djelom o ove aktualne mirovinske probleme koji su se dodirnuli danas za ovom govornicom ali nije cilj ovdje otvarati polemiku oko toga nego je cilj korektno reći i diskutirati o ovom izvješću. Ja sam ponosan da sam član Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda i mogu jamčiti da je ovdje rađeno, gdje da je rađeno, gdje da nije ali ovdje je sigurno rađeno i svaki se zarez i točka pomno vagao i u izvješću ali i u poslovanju, i više puta se događalo da je bilo po dvije, tri sjednice da bi se donijela jedna odluka samo da bi sve bilo sukladno zakonskim propisima i sukladno agenciji, dakle HANFA-i, sukladno zahtjevima HANFA-e da bi se poštivali svi pozitivni propisi Republike Hrvatske. Tu posebnu zahvalnost dugujemo svi zajedno i onim stalnim članovima fonda je predstavnici Vlade su se mijenjali, gospodin Dolenec je novi predsjednik Upravnog fonda Umirovljeničkog fonda ali oni stari članovi koji su cijelo vrijeme i predstavnici umirovljenika zaista su dali sebe u taj rad i ono punim srcem su to radili. I mislim da je to za pohvaliti. Ovaj projekat je iznimno veliki važan i ovo je na neki način sama finalizacija projekta obeštećenja odnosno provedba odluke Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine i to kraj svih početaka. Što znači da ono što je izvjesno izvjesno je da bi sa završetkom rada Umirovljeničkog fonda trebao i završiti projekat obeštećenja doduše u 2013. godini ali tako je to i predviđeno jer projekt tu ima i dugoročnu komponentu. Sigurno ne smije se nitko ovdje ljutiti jer ovdje su na stranici dva u jednoj tabeli date i priznate sve aktivnosti svih Vlada koje su sudjelovale u obeštećenju od 1998. kroz projekat 100 kuna i plus 6% mirovine, kroz povećanje mirovina u 2000. godini od 0,5 do 20%. Dakle, to je u ovoj tabeli rečeno. Rečeno je da je ukupno je pripadalo negdje oko 54 milijarde da je do konačnog obračuna i obeštećenja do ove razlike od 11,5 milijardi da zaokružimo kuna, da je praktički isplaćeno znači 46 milijardi s time da je 3,3 milijarde kuna preplaćeno. Kako to preplaćeno? Pošto nije bilo individualnog obračuna a kolektivni je bio način vraćanja nije se moglo znati kada kod kojeg pojedinca prestati i zato je obračun obeštećenja morao biti kao konačni čin da bi se obeštećenje izvršilo. Naravno da nitko nije vratio niti jednu kunu niti je država od bilo koga potraživala niti jednu kunu. Dapače, i tih 100 kuna i 6% je ugrađeno u mirovine, dakle u osnovicu mirovine i od 2004. godine mirovine to je postalo sastavni dio osnovne mirovine i na to idu sva druga usklađenja. Naravno da 251 tisuća ljudi koji nisu dobili obeštećenje a očekivali su nisu mogle biti zadovoljne u tom trenutku ali matematika je neumoljiva, matematika je pokazala da u tom trenutku 426 tisuća ostvaruje pravo na obeštećenje i s njima se ušlo u projekt obeštećenja kroz Umirovljenički fond. Treba reći zašto baš takav fond, zašto investicijski fond za obeštećenje umirovljenika. Pa gledajte, objašnjenje je vrlo jednostavno iako smo se dobrih 6 mjeseci oko toga mučili da bi našli model. Naime, o čemu se radi? Radi se o klasičnoj naknadi štete Ustavni sud je presudio da je država oštetila u datom periodu od 1993. do 1998. svoje umirovljenika i da ih je dužna obeštetiti odnosno nadoknaditi im štetu u okviru svojih gospodarskih mogućnosti. Gledajte, svi koji poznaju radno pravo znaju da je odšteta moguća samo ako postoji pravovaljana sudska odluka. odluka. Odšteta je moguća i izvansudskom nagodbom. Međutim, samo pravovaljana sudska odluka oslobađa onoga koji je primio odštetu plaćanja poreza. Sve ostale su podložne plaćanju poreza, tako da nije bilo investicijskog fonda, svi korisnici obeštećenja bi bili trebali plaćati porez. Zato je nađen model investicijskog fonda, jer temeljem zakona isplate iz investicijskog fonda nisu oporezive i mislim da je to korektno i da smo svi u ovoj sabornici bili suglasni da to tako ide. Umirovljenici su svojim izjavama ustvari potpisivali svojevrsnu izvnsudsku nagodbu o obeštećenju, o modelu obeštećenja davali suglasnost na iznos obeštećenja. Drogo, kao ovo je ipak poseban fond tipa investicijskog fonda. To je fond koji ne može zatvoriti svoj registar, on ga privremeno zatvara kod isplata, ali ne može ga ne može ga zatvoriti zbog toga što se stalno događaju promjene. I zato što obeštećenje ima i karakter nasljednog prava u prvom nasljednom redu. Prema tome, na mjestu jednog umrlog ako postoji više nasljednika dolazi više članova fonda i članovi fonda nisu samo umirovljenici nego i njihovi nasljednici. Napominjem da je to postalo nasljedno pravo 5. kolovoza 2004. godine jer direktno nije se mogla provoditi do donošenja zakona o provođenju odluke Ustavnog suda nije se mogla propisima propisima iz mirovinskog osiguranja provoditi nasljednost. Ono što je posebna kvaliteta ovog fonda što je on odradio ogroman posao komunikacije sa građanima. I Upravni odbor umirovljeničkog fonda se doista trudio i donosio odluke i povećavao troškove upravljanja ovim umirovljeničkim fondom upravo zbog komunikacije sa građanima i vidite u izvješću da se u više navrata ponavljala komunikacija sa građanima, uparivali su se uparivali su se informacije, brojevi banaka, brojevi računa u bankama, adrese. I kažem to je jedan ogroman posao. Čini mi se da ima nekih oko 500 tisuća poziva na besplatni telefon samo ili više, to govori o velikom angažmanu HPB investa kao društva za upravljanje umirovljeničkog fonda. god želi razumjeti i tko ima strpljenja, ako nema strpljenja ne može ući u svu ovu kompliciranu materiju, ali tko razumije i tko ima strpljenja može točno vidjeti slijed kako se što događalo u umirovljeničkom fondu, s time da moram reći da će sigurno ovo izvješće za 2008. biti puno kraće. S obzirom da je isplata po modelu A završena i da će tu sada biti negdje oko 140 tisuća članova fonda, tim će posao sada biti jednostavniji, a drugo kanali komunikacije kao što je rekao i kolega Kunst su se uspostavili kroz jedno tri, četiri pokušaja, jer imate u ovom sažetku točno vidite da se broj isplata povećavao od pokušaja do pokušaja. Dakle, u prvoj isplati isplatilo se 81,43% novca u drugoj isplati 92,47% novce, u trećoj 94,45% novca i u četvrtoj isplati 95,80%. Dakle, banka podataka se ažurirala i ta kvaliteta u komunikaciji je dala ovakve rezultate. Imamo još tu jednu dilemu na koju smatram da vrijedi odgovoriti, jer imamo 13 tisuća osoba koje nisu iskoristile pravo obeštećenja. Radi se o nekih između tih 13 tisuća neki su primili jednu, neki dvije, neki tri rate, ali to ih je vrlo malo. Najveći broj njih, ima ih dakle tisuća 931 član fonda, nikada nije dostavio svoju izjavu kakav model obeštećenja želi. Ja sam pogledao te iznose i izračune obeštećenja. Vi imate obeštećenje od 0,37 lipa, odnosno 0,37 kuna, pardon, 37 lipa ili bilo je 5 kuna i 28 lipa ili 27 kuna. Pretpostavljam da je najveći broj takvih u ovom broju od 7 tisuća 931 osobe, odnosno člana fonda. I ovdje se točno navodi da 5 tisuća 144 članova fonda, iznos rate obeštećenja ne prelazi 100 pa nije ni logično da su se za ispod 100 kuna išli prijavljivati i opredjeljivati na isplatu od 4 rate ili u 6 rata. Bitno je znati taj podatak da ne ispada da znate stvara se fama što će država s tim novce. Dakle, novac koji je unutra, a postoji drugi način na koji određeni novac postaje državni novac, a to je kod primjera da netko umre, a nema nasljednika. To je tzv. ošasna mirovina. Taj novac je u fondu. Taj novac nitko ne može uzeti do završetka rada fonda. On postaje udio Republike Hrvatske i koristi se za sve one koji će sudskim putem dobiti parnicu i ostvariti pravo na obeštećenje. Koristi se za one koji su kroz žalbu na izračun obeštećenja dakle postupak je još u tijeku, koji će postati novi članovi fonda. Dakle, taj novac se sigurno neće izgubiti. I naravno Upravni fond umirovljeničkog fonda po završetku, dakle 2013. godine onaj novac koji unutra ostane morat će odlučiti o njegovoj namjeni. Da li će se to vratiti u proračun ili će se iskoristiti za izgradnju jednog ili dva doma umirovljenika, o tome će se raspravljati kada bude vrijeme. Našim umirovljenicima, odnosno našim članovima fonda treba reći da za sada je država, možemo kritizirati ove prodaje kako god i govoriti što god hoćemo, samo činjenica je da danas bi dionice "Plive" puno manje vrijedile i puno teže napunio ovaj fond novcem i teže bi bilo isplatiti isplatiti obeštećenje. Za sada u fondu je sigurno, sigurno ima novca za isplatu rate 2009. godine, a ostalo će se morati puniti. Dakle, ovaj fond, kao investicijski fond nema zadaću da ide u velike rizike i stvara velike profite. Prvenstveno je njegova zadaća obeštetiti, odnosno nadoknaditi štetu umirovljenicima. I za kraj, želio bih ovdje rečenih par navoda ispraviti. Prvo, cijeli svijet, odnosno europska praksa koja nas najviše interesira, još uvijek u temeljima mirovinskih sustava ima stup generacijske solidarnosti i ne vidi se kada će ga još napustiti. Dakle, o tome moramo voditi računa. Drugo, predstavnik Hrvatske strane umirovljenika, ja osobno nisam ne glorificiram drugi stup i nisam isto tako za ukidanje drugog stupa. Jesam za stručnu i to smo predložili javno, jesam za jednu stručnu ekspertizu, da jedna stručna radna skupina nam da dobre dobre parametre da li se isplati unapređivati ga ili treba neke druge korake učiniti. Ne napamet, ne ishitreno, ne brzo, nigdje se tu ne moramo žuriti. Sa sigurnošću možemo reći da onih 130 tisuća koje je dobrovoljno ušlo u II. stup a bili su 2002. stari između 40 i 50 godina vjerojatno neće dobiti očekivanu mirovinu i kod njih možemo razmisliti o mogućoj dobrovoljnosti. Sve ostalo polako, za to ima, ima vremena, ne srljati, ne žuriti. I zadnje što sam htio reći, da, možemo reći da je 2004. da su mirovinska primanja bila 44% ali ne i mirovina, to je bitna razlika, 2004., odnosno 2003. kada je koalicijska Vlada prestala funkcionirati, da se tako izrazim, mirovinska primanja uračunavala su se i obeštećenje od 100 kuna i 6% i 0,5 do 20% povećanja. Prema tome, to jest činjenica, to su bila mirovinska primanja, ali ne branim sadašnju poziciju, ona je vrlo teška, ali znajte da je dosadašnje granice i sadašnjeg prosjeka mirovine došlo isključivo na temelju zakonskih odredbi, ne nikakvom voljom niti jedne Vlade. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. Ispravio bih dva netočna navoda, možda ne u potpunosti netočna, ali ipak netočna. Prvo da u Europi, nije bilo rečeno da u Europi svi idu samo u isplate iz drugog stupa, ali činjenica je da u je u Europi cijeli svijet krenuo, i Europa krenula prema tome da se ide ka isplatama iz štednje, ne iz ovoga dijela, tako da to ste netočno rekli. I drugo, činjenica je da je izabran drugi strateški partner u privatizaciji Plive, danas bi dionica Plive više vrijedila nego što vrijedi. Evo to je isto činjenica. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Potom gospodin zastupnik Nenad Stazića. Također ga nema. Zatim gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče pa ova zaista bitna tema izaziva pozornost javnosti zbog toga što iz rasprave kolege Marasa, iz svih statističkih podataka u Hrvatskoj 600 tisuća umirovljenika živi sa mirovinom manjom od 2000 kuna. Pitanje je koje uvijek postavljamo kako umirovljenici mogu preživjeti sa mirovinom manjom od 2000 kuna. I onda ne čudi podatak da u Hrvatskoj prema zadnjim podacima ima negdje oko 750 tisuća ljudi koji se nalaze ispod službene statističke granice siromaštva. Dakle, 750 tisuća ljudi u Hrvatskoj, skoro svaki peti stanovnik Hrvatske živi ispod granica siromaštva. I to je ono što brine i to je ono što je strašno i porazno i ono gdje bi morali pokušati pronaći rješenja da se ta stvar popravi i riješi. No međutim, kada se priča o povratu duga umirovljenicima onda se ili slučajno ili namjerno zaboravljaju neke činjenice ili faktori. Podsjetiti ću vas na Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. prema kojim umirovljenici ostvaruju pravo na obeštećenje. Po tom zakonu je 2001. godine uslijedila odluka, tj. Zakon o obeštećenju umirovljenika iz raznih razdoblja kojima su dignute mirovine isti čas 2001. godine od 5 do 20%. Pa ću vam tako pročitati podatak da je u 2000. godini prosječna mirovina iznosila 1251 kunu, odnosno 37,62% udjela u prosječnoj plaći. 37,62% udjela u prosječnoj plaći. Kontinuiranim rastom do 2003. a odmah, neki vole zaboraviti da su dobili 2001. godine 500 kuna veću mirovinu nego što su imali, je prosječna mirovina iznosila 1700 kuna, odnosno 44,18% prosječne plaće. Dakle, u nepunih 3 godine se udio mirovina u prosječnoj plaći popeo za 7%, za skoro 7% i to je ono što je bilo dobro, da se umirovljenici odnosno oni koji ostvaruju pravo na mirovinu njihov udjel u prosječnoj plaći se tada penjao. No, nažalost u zadnjih godina se udio, i to su fakti, znači to je statistika, to jednostavno se ne može intonirati niti interpretirati na jedan ili drugi način, pričamo isključivo u činjenicama, udio mirovine u prosječnoj plaći se smanjuje i pao je na ispod 39%. I to je ono što brine, bio je skoro 45%, pao je na ispod 39%. Ako sada to uključimo da je 2009. godine po prvi puta od 99. godine se realna plaća u Hrvatskoj smanjila. Ako se realna plaća u Hrvatskoj smanjila prvi put nakon 99., 2009. godine, dolazimo do podatka da je i realna plaća radnika počela padati a umirovljenici kojima se i udio plaće u mirovini smanjio, kako oni mogu živjeti odnosno kako mogu preživjeti sa plaćom, tj. mirovinom ispod 2000 kuna. I to je ono, to je Drugi stup i tu se slažem sa kolegom Marasom nema alternativu i nisu točne interpretacije da se u Europi stremi prema isključivo oslanjanju iz izvora iz prvog stupnja, ne stremi se prema modelu kojim se financira mirovina iz štednje, raznih oblika štednji pa i pojačavanju trećeg stupa kao jednog od elemenata. U prosjeku jedan Amerikanac ima dvije police životnog osiguranja, odnosno dvije police u trećem stupu, znači dobrovoljnom stupu dok u Hrvatskoj je taj prosjek, znači 80 stanovnika 80 ljudi ima policu na 2 tisuće stanovnika. Što je daleko ispod one razine na kojoj želimo biti, daleko ispod one razine koju će ti ljudi u budućnosti ostvarivati mirovinu i koju mirovinu žele dobivati a želimo da ona bude negdje na 75%, barem tako javno svi pričamo prosječne plaće. I to je ono čemu trebamo stremiti. Osim toga, isto tako je činjenica da neopreznim, ponekad naglim, ponekad i pitanje je da li državničkim, ja bih se usudio odlukama u rasprodaji imovine, da bi se pokrili dugovi iz nekog nastalog razdoblja, konkretno pričam o inicijalnoj ponudi Hrvatskih telekomunikacija su napravili situaciji da na Hrvatskoj burzi, na Zagrebačkoj burzi u jednom trenutku imamo ogromnu količinu dionica i ogromnu količinu novaca. I ne samo to, građani nisu mogli kupiti i to smo spominjali kad je bilo Izvješće o HANFA-i, građani nisu mogli kupiti paket za onaj iznos do 36 odnosno 38 tisuća koliki je bio inicijalni, ali su uredno za to digli kredite. Šta su napravili sa ostalim iznosom propagande u kojoj se život i zarada preko dionica činila vrlo laganom? Oni su i taj ostatak iznosa usmjerili upravo na burzu. Pa u tom trenutku svakom iole zrelom burzovnom špekulantu i onom koji na burzi radi počelo je biti jasno da tu količinu novaca, tu količinu kapitala nikad više neće stići na burzu i da je prilika i trenutak da se taj špekulativni balon ispuše. To se i dogodilo. Nažalost, s ovakvim potezom ta ispuhivanja špekulativnog balona Zagrebačke burze se itekako ubrzao. međutim, nekakvim odlukama i Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija počelo je 'ajmo reći prebacivanje dijela mirovinskih udjela iz otvorenih fondova u javno-dioničku kotaciju. To su prije svega radili umirovljenički fondovi i oni su po meni, a i po velikoj raspravi širokog dijela javnosti, ubrzali sam taj proces i kad jednom izgubite u financijske institucije, u financijski sustav, onda ga je teško vratiti. Naravno, nismo loše prošli ni zbog financijske krize koja je i tu priču prilično isto tako pogurala, no međutim nešto pred kraj godine ta burza je počela već početkom godine pokazivat znakove slabosti. I tu je upravo odgovornost odgovorne državne politike, znači da odgovornom fiskalnom politikom, odgovornim ponašanjem, odgovornom ekonomskom politikom osigura povjerenje u financijski sustav. burza u tri dana padne za 10% očito je da povjerenje u financijski sustav ne postoji. No međutim, u toj burzi se nalaze udjeli budućih umirovljenika koji će na temelju svoje štednje kasnije trebat ostvarit prinos. Taj prinos ne mogu ostvariti ukoliko nema povjerenja u hrvatski financijski sustav, ukoliko nema ulaganja u njega i ukoliko kontinuirano Da ne govorim o tome da je 60% strukture ulaganja mirovinskih fondova usmjereno u državne obveznice. Za državne obveznice garantira država i zato je izrazito važno da država odgovornim fiskalnim upravljanjem osigura način, naplatu i mehanizme kako redovno servisirati svoje obaveze. I stoga su izjave koje su i proteklih dana o mogućnostima preusmjeravanja dijela sredstava iz drugog stupa u najmanju ruku bile neozbiljne zato jer su poljuljavale upravo povjerenje ljudi u hrvatski financijski sustav. A bez povjerenja u sustav činjenica je da u budućnosti ne može ni očekivati ni rast mirovina, ne možemo očekivati ni rast plaća, na kraju krajeva ne možemo očekivati rast dohodaka, što je za Hrvatsku, hrvatske građane, a pogotovo 600 tisuća umirovljenika koji žive i sa mirovinom ispod 2000 kuna, osobito važno. Hvala lijepa. Na raspravu zastupnika Bernardića imamo nekoliko intervencija. Prvo ispravci netočnog navoda. Kolega zastupnik Silvano Hrelja. Uvažena potpredsjednice. Ispravljam netočan navod da je rečeno da se u Europi napušta prvi stup. Nitko nije rekao da se u Europi napušta prvi stup, nego da je i prvi stup i dalje temelj mirovinskih sustava u Europi, dakle nema valjane alternative. O štednji o kojoj ste vi govorili za starost, ona je poznata da je u Europi, ja 20 godina znam što su npr. u Italiji sindikati radili i kako su motivirali svoje radnike za štednju. Nismo mi prvi izmislili štednju za starost. Sve je to poznato samo treba ukoliko želimo takve modele, proanalizirati i primijeniti. Ali jednaku vrijednost imaju i životne police i otpremnine. Naime, u Italiji nikad otpremnina nije isplaćena za otkaz na način koji se u Hrvatskoj isplaćuje, nego je svatko štedio za svoju otpremninu. To je bitna razlika u sustavima, a mi ćemo možda jednog dana doći na tu razinu. Hvala lijepo. Drugi ispravak. Zastupnik Kruno Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, moram ispraviti kolegu Bernardića koji je tvrdio da su u periodu, razdoblju od 2000.-2003. godine da se udio mirovina u odnosu na plaću povećao zbog povećanja mirovina. Nažalost, povećao se zbog toga jer su znatno smanjene plaće. I treći ispravak netočnog navoda, zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Kolega Bernardić rekao je u svojoj raspravi, neodgovornim vođenjem politike rasprodavale su se hrvatske tvrtke da bi se vratio dug umirovljenicima. Kolega Bernardić, smatram da to nije neodgovorna politika jer upravo te tvrtke su stvarali naši umirovljenici, a točno je to da ste vi rasprodali 50 i više posto udjela u najjačim tvrtkama Hrvatske, to je INA, to je Pliva, izgubili vlasničko upravljanje nad tim tvrtkama, a niste dali ni kune umirovljenicima i u to vrijeme niste priznali dug umirovljenicima, a danas se tako brinete za umirovljenike. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku. Riječ ima zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bernardiću, nadovezat ću se na vašu raspravu. Smatram da ponekad da ponekad nečinjenje može biti štetno što smo svjedoci svaki dan, nečinjenje u vezi recesije, u vezi pripreme Hrvatske za kriznu godinu velike štete donosi hrvatskim radnicima. 25 tisuća ljudi je u 1. mjesecu izgubilo i posao, ali nekada je bolje ne činiti nego činiti krivo. A tu bi vam dao jedan primjer. Spomenuo je kolega Matušić pad burze, činjenica je da je 6.2. vrijednost CROBEX-a bila 1691, a 11.2. je premijer Sanader izjavio u novinama "drugi stup je promašaj". 17.2. nakon te izjave, vrijednost CROBEX-a je bila 1484, što iznosi 12,27% manje. Znači, nekad neodgovornom izjavom možete napraviti puno veću štetu nego da ne činite ništa. Nekad je bolje ne činiti ništa. A ne bi bila šteta ne bi bila šteta toliko velika da takvim potezom premijer Sanader nije jednom izjavom budućim umirovljenicima izbio iz njihovih mirovina 300 milijuna kuna. Svaki umirovljenik koji sada štedi za svoju penziju, mirovinu za 5, 10, 15, 20 godina s takvom izjavom je izgubio otprilike 3 stotine kuna. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, zastupnica Neda Klarić. skuplje je ne činiti, ali najskuplje je činiti krivo. To je tako. I ono što smo i ponovili i što smo ponavljali monetarna politika ne može rješavati probleme ekonomske i fiskalne politike države. Na zdravoj ekonomskoj politici se temelje dovoljni prihodi državnog budžeta da bi ona mogla zdravim i odgovornim ponašanjem kroz fiskalnu politiku stimulirati gospodarstvo, stimulirati rast mirovina, stimulirati udio mirovina, rast I to je ono što cijelo vrijeme ponavljamo i to je ono što želimo postići da mirovina koja sada iznosi 30 i ispod 39% udjela u prosječnoj hrvatskoj plaći, koja opet ponavljam u 2009. realan njen, ona je doživjela realan pad da taj udio postane veći. I nije istina da se, da je itko govorio o tome da Europa bježi od ukidanja prvog stupa. zastupnik Hrelja govorio govorili ste da oni bježe od ukidanja drugog stupa što također nije točno, što također nije točno. I informacije radi, moram vam reći da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2003. i tim ću odgovoriti i kolegi Markovinoviću narasla za 40% nominalno. Dakle, to nisu moji podaci, nisam ih ja izmislio. Ako ne vjerujete meni pogledajte Državni zavod za statistiku i sasvim ćete se dovoljno uvjeriti da je tada u tom razdoblju plaća narasla za 40%. Hvala lijepo. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolege i kolegice. Ja ću na samom početku kazati da je evo upravo izvješće koje je pred nama o poslovanju umirovljeničkog fonda za 2006. i 2007. godinu upravo pravi primjer odgovornog fiskalnog ponašanja Vlade Republike Hrvatske jednako kao i svjedočenje zapravo ispravnog modela solidarnosti i uzajamnosti prema onima koji su, odnosno odgovornog, čestitog i časnog rada kroz vrijeme u kojem su sudjelovali i ostavili određene materijalne vrijednosti iza sebe jednako tako svjedočeći i mi kao odgovorna Vlada načelno solidarnosti i uzajamnosti kada ulaze u treću životnu dob. Međutim, ni na jedan trenutak ne smijemo zaboraviti napore na nacionalnoj razini od strane definitivno umirovljeničkog fonda u odnosu na lokalnu razinu, pa je ovo izvrstan primjer kako zapravo projekt koji je započeo 1998. godine sa krajem u 2013. godini koji će obeštetiti umirovljenike upravo na način da je pronađen najbolji model investicijskog fonda u kojem neće biti umirovljenici oštećeni na način da plaćaju porez što je naravno projekt kojega je trebalo dodatno odrađivati kao rekla bih b) zadatak u nakani u glavnom cilju da se umirovljenici oštete sa svojim potraživanjima. U daljnjem seciranju rekla bih kompletnog izvješća razvidno je da je dodatna kvaliteta zapravo je trenutak kada je 5. kolovoza 2004. godine to obeštećenje postalo nasljednim pravom i Upravni odbor Umirovljeničkog fonda definitivno i ovom prilikom zaslužuje pohvale i zahvalnost svih nas na naporima koje je obavio u ogromnoj količini posla gdje je kontaktiran svaki umirovljenik u Republici Hrvatskoj. Jednako tako bih imala potrebu osvijestiti i senzibilizirati sve naše jedinice lokalne samouprave, dakle gradove i općine jednako kao i regionalnu razinu, dakle županije da također sukladno svojim financijskim mogućnostima trebaju i trebamo na različite na različite mogućnosti, na različite načine ulaziti u prostor kako i na koji način poboljšati kvalitetu života naših umirovljenika jednako kao i osoba u trećoj životnoj dobi. Primjer iz grada Šibenika gdje zajedno i u partnerstvu sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti upravo u Upravi za međugeneracijsku solidarnost razvija nekoliko modela od dostave ogrjevnog drva u domaćinstva, dakle umirovljenička jednako kao i na otocima što je hvale vrijedan projekt. Zatim, kroz tuđu pomoć i njegu umirovljenicima i onim našim građanima koji ne trebaju niti hospitalni niti drugi institucionalni oblik skrbi u ustanovama socijalne skrbi itekako dobro dođe poglavito i u trenucima kada smo u mogućnosti svojim, dakle lokalnim proračunskim sredstvima izdvajati određene mogućnosti i omogućiti besplatan prijevoz. Ovo su samo samo neki od modela kako i na koji način olakšati život i u konačnici posvjedočiti našu skrb, jer poštovane kolege i kolegice niti jednog trenutka ne smijemo zaboraviti da ulazeći u široku obitelj Europske zajednice i na svojim odnosom, svojim ponašanjem prema onima koji su nas zadužili svojim čestitim i poštenim radom jednako tako kvalitetno trebamo odgovoriti. I ono što bih zaključno naši ljudi u Dalmaciji rekli “nije u šoldima sve“ također svaki od nas može vidjeti prostora na koji način možemo reći hvala za sve ono što su nas zadužili i umirovljenici i oni drugi kada su potrebiti naše skrbi i pažnje. Na kraju još jedanputa iskreno zahvaljujem i ljudima koji su radili na ovakvom modelu, upravnom vijeću jednako kao i ljudima iz Umirovljeničkog fonda. Nadam se da će naši umirovljenici, evo sa 2013. godinom biti jako zadovoljni, da će izvješće umirovljeničkog fonda za 2008. godinu biti puno kraće. Za kraj bih još jedino kazala da evo, za područje moje Županije šibensko-kninske u članstvu fonda koji je osnovan u registru fonda kako slijedi je 231 milijun kuna za ukupno 11094 člana te da je u registru fonda korisnika obiteljskih i najviših mirovina za ukupno 1163 osobe, 33 milijuna i 416 tisuća kuna. Radi se definitivno o velikim sredstvima. Izvješće ću naravno podržati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Imamo 2 replike. Prva je na redu replika zastupnika Zorana Vinkovića. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem uvažena potpredsjednice. Uvaženoj kolegici bih samo rekao da ponekad nije u šoldima sve, kako se to kaže u Dalmaciji, ali nažalost danas u Hrvatskoj, u Dalmaciji i u Slavoniji se bez novaca ne može ništa. No, osvrnuo bih se na na ovu skrb jedinica lokalne samouprave, pomoći županija. Ponekad je teško i razumjeti da su jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave i kroz socijalne programe, nije to samo slučaj u Šibeniku, nego je tu slučaj i u Đakovu, Osijeku i u Zagrebu i u svim gradovima. Kažem, žalosno je da se kroz gradske proračune umirovljenicima koji su odradili svoj radni vijek u Hrvatskoj, koji su čak odradili svoj radni vijek, doduše takvih je izuzetno malo koji dobivaju male mirovine, koji su tamo odlazili u Njemačku i u Zapadnu Europu na rad. Žalosno je da im se mora pomagati kroz socijalni program za kupnju ogrijeva, za plaćanje dijela plina, struje, vode i tako dalje jer ove mirovine, bez obzira i na ova izvješća umirovljeničkih fondova, posebno ovih investicijskih fondova ako se vidi gdje je Crobex danas, postavlja se i pitanje što će biti s tim sredstvima, posebno sredstvima ovog drugog umirovljeničkog stupa. Ali kažem, žalosno je da hrvatski umirovljenik danas sa svojom mirovinom ne može preživjeti od 1. do 1., odnosno od 15. do 15., a uskoro takva sudbina je i za većinu hrvatskih radnika koji ne dobivaju plaća koja omogućava plaćanje svih režija, posebno hrane za obitelj, da ne govorim o standardu koji vrijedi u Zapadnoj Europi, kao stremimo. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega, žao mi je da vi na ovakav način promišljate i percipirate stvari. Ono što ja mogu definitivno kazati da imate krivu percepciju jer se ne radi o nekakvim milostinjama. Radi se samo o tome da želimo i moramo, u obvezi smo senzibilizirati našu širu javnost i da to nije samo zadatak na nacionalnoj razini, već i svaka jedinica lokalne samouprave, poglavito njezini čelnici moraju se na odgovoran način sukladno, opet ću kazati, financijskim mogućnostima svoje jedinice odnositi prema umirovljenicima i osobama treće životne dobi. Vi kolega ne znam da li znadete, kad je doplatak za tuđu pomoć i njegu bilo diskrecijsko pravo javne ustanove koja se zove centar za socijalnu skrb koja je promatrajući određene socijalno ekonomske uvjete u obitelji mogla odobriti ili ne odobriti to doplatak za tuđu pomoć, naravno u novčanom iznosu. Međutim, zahvaljujući promišljanju i nakani ove Vlade Republike Hrvatske smo tu pomoć doveli u status prava kada imate osobu koja ima potrebu doplatka za tuđu pomoć i njegu u smanjenom ili punom obimu, onda to njegovo pravo više ne ovisi o socijalno ekonomskom statusu. Evo, to je samo jedan od primjera. Hvala lijepa. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, dobro da je kolegica načela jednu temu, a to je pomoć lokalne samouprave umirovljenicima. Naime, točno je da mnogi umirovljenici imaju male mirovine i mnogi gradovi i općine, evo pomažu na razne načine. Evo i kod nas isto uskršnjice, božićnice, onima kojima je najteže pomažemo kod plaćanja komunalija jer je činjenica da zbog nagle izgradnje ipak raznih mreža vodovodnih i kanalizacijskih treba plaćati više nego što se plaćalo prije i umirovljenicima je teško. Ali isto tako bilo bi dobro da jednog dana stvarno saznamo koliki je stvarno prosjek mirovina, zbog teškog života za vrijeme socijalizma stotine tisuća umirovljenika išlo je raditi van i oni primaju danas mirovine. Te mirovine se nigdje ne računaju, ali se računa onaj dio mirovine za par godine koje su radili ovdje, taj ulazi u prosjek, a mirovine od ne znam, neću sad nabrajati tisuću eura, više-manje, one ne ulaze u prosjek. Zašto to znam? Zato jer jednostavno kad dolaze po božićnicu i uskršnjicu recimo u gradsko poglavarstvo u Svetu Nedelju, onda znamo da su ljudi godinama radili vani, ali nam donesu odrezak od par stotina kuna i dobivaju sve ono što zapravo stvarno ne bi trebali dobivat. Dakle, jednog dana kad stvarno saznamo koliko je stvarni prosjek mirovina, kad se bude sve bilježilo, kalkuliralo, računalo, biti će ja mislim taj prosjek znatno, znatno viši, što je evo, što će dobro doći svima jer će onda znatno više novaca ostati za one kojima je najpotrebnije. Hvala. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je zastupnik Slavko Linić. predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je jedno izvješće za koje moramo reći da je kvalitetno i da iza ovog izvješća stoji dobro obavljeni posao mislim da priznanje treba prije svega dati i HPB investu kao društvu za upravljanje investicijskim fondovima koje je zaista u kratko vrijeme dobro obavilo posao. Kad govorimo dobro obavilo posao, govorimo to zato što preko 400 tisuća članova s kojima je trebalo i komunicirati, uskladiti baze podataka i na neki način izvršiti novčane isplate, a moramo znati da to niti je lagani posao, i budimo iskreni, koji puta kad ga radi uprava nije tako dobro obavljen, ima puno prigovora. I da je zadovoljstvo sa ovim odrađenim poslom možda samo ono na kraju što imamo podatke o tužbama, ja bih rekao simbolične i vjerojatno koji koji misle da imaju nešto više pravo nego što stvarno imaju pa su poduzeli te korake. Ja bih rekao zaista svake pohvale za dobro obavljeni posao HPB i institucije koja na neki način je ipak u ovom posljednjem dijelu mogla popraviti taj dojam nepravdi prema umirovljenicima. Osobno smatram da je dužnost nas iz Sabora da svaki dobar posao i pohvalimo. Također možda vezano za neke rasprave u ovom Saboru htio bih vrlo jasno reći da ocjenjujem da je Vlada povukla hrabar potez kad je odlučila ići na individualno vraćanje obeštećenja. To je dobar potez Vlade i ja bih rekao sa ovim izvješćem vidimo oni koji su dobili tu obvezu i dobro su odradili posao i to je nesporno. Ali to ne daje nikome pravo u ovome Saboru da vara građane Hrvatske i da neodgovorno daju neistine. daju neistine. Koliko puta ćemo ponoviti da ovdje procjenjujemo da 54 milijarde bio dug umirovljenicima. Vjerojatno da smo računali kamate bilo bi to blizu 90 milijardi. 54 milijarde smo negdje ukupno utvrdili. Pa valjda vidite da se vraća u ovom modelu svega 11 milijardi. Vidite također na obračunima umirovljenicima da je vraćano još od perioda 98. i da je najveći dio ipak vraćen u periodu od 2000. do 2003. godine. Samo su bili različiti modeli. Hrabrost ove Vlade je bilo da ide na individualni povrat i to je ono što je vrijedno pohvaliti. Ali svi vi koji mislite da su građani glupi, da možete svojim neistinama pokušavati reći da svijet postaje, nastaje i ostaje samo sa vama onda je to vaš problem jer tako se politika ipak ne vodi. Neistine nisu vrijedne pažnje. Prema tome, dugovi od preko 54 milijarde a ovaj sustav je vraćanje 11 milijardi. Prema tome, budimo sretni da polako privodimo priču obeštećenja umirovljenicima kraju i da je taj posao koji traje od 98. godine završen različitim modelima ali ja bih rekao završen dobro jer je HPB dobro proveo odluke Vlade. I možda ono stručno što zamjeramo hrvatskoj Vladi. Hrvatskoj Vladi zamjeramo netransparentnost u državnom proračunu. Vraćanje dugova je bilo prodajom imovine. Prodaja imovine se registrira u proračunu kao prihod a davanje novaca u fond kao da prodaje imovinu Hrvatska država da bi pokrila rashode to se smatra državnim deficitom. Da bi izbjegli prikazivanje državnog deficita te transakcije nisu prikazane u proračunu i to je netransparentnost. Varamo i sami sebe institucije, trošimo više nego što možemo a to se zove deficit. To izdvajanje nije prikazano u državnom proračunu u posljednjih nekoliko godina. Na upit revizija je vrlo jasno odgovorila da je prodaja dionica kao imovine Hrvatske država morala biti u proračunu i da je prosljeđivanje tog novca prema fondu moralo biti u proračunu i tada bi bili To Vlada nije učinila. To je netransparentnost u sastavljanju proračuna i to je neodgovorno ponašanje hrvatske Vlade. Ostaje pitanje što ćemo sutra ako ne budemo mogli prodati imovinu, morat ćemo dati dio novaca iz proračuna. Ako damo iz proračuna tada će to biti deficit. Zašto? Jer smo letvicu za ostalu potrošnju postavili suviše visoko i nećemo moći smanjivati neka davanja jer će to biti problem. Ali ako ne bude imovine mi ćemo morati završiti ovaj posao i to će biti izdvajanja iz proračuna i tada ćemo vidjeti da ulazimo u deficite.

skriveni deficiti kad prije ili poslije se vidi da imamo teškoća i sa vanjskim zaduženjem, da jednostavno imamo teškoća sa internim zaduženjem i da na neki način sve veći i veći dug države i postoji, pa čak i za ovakve obaveze. Naravno, jedno je pitanje transparentnosti rada, problem proračuna a drugo je obveze Hrvatske države prema građanima Republike Hrvatske i zato smatram obzirom da je izvršena obveza prema građanima Republike Hrvatske da sve ove druge stvari možemo raščišćavati i kod proračuna i kod analize proračuna, a u ovom trenutku ako se zadržimo samo na izvješću sve pohvale. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Zastupnica Neda Klarić. da je netransparentnost Vlade Republike Hrvatske se vidi kroz državni proračun. Gospodine Linić, gdje ćemo veće transparentnosti nego kad čovjek primi šolde s kojim ga je dužna država obeštetiti. Hvala lijepa. Završena je pojedinačna rasprava. Imamo još dvije prijave u ime kluba završno pet minuta. Prvi je na redu ispred kluba SDP-a Gordan Maras. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Evo, na kraju da kažem da će klub SDP-a kao što sam rekao na početku podržati i svaki kvalitetan rad a samim time i kvalitetan rad Umirovljeničkog fonda i ovaj izvještaj zaslužuje svaku pohvalu i po načinu na koji je napravljen dosta jasno a i po detaljnom izvještavanju, znači tu je zbilja moguće tko želi malo vidjeti kako je poslovao fond vidjeti zbilja sve. Ono što je vrijedno na kraju reći nakon ovih svih rasprava da smo hvala Bogu riješili jedan problem koji je bio po svemu sudeći nepravedan, nepošten. Problem iz '90.-ih kada su naši umirovljenici na žalost mimo zakona, ostali bez dijela svojih mirovina i kada je stvoren jedan ogroman dug prema njima u iznosu koji se broji znači skoro do 50 milijardi kuna. naši umirovljenici koji su već i tada teško živjeli na neki način su nepravedno ostali bez tog novca. I sada sa ovim isplatama taj problem još nije riješen. Dok bude model B došao svom kraju on će biti konačno riješen. Pošteno je reći da su u rješavanju ovog problema sudjelovale 3 vlade. I da je od 2000. do 2003. isplaćeno najviše duga hrvatskim umirovljenicima. više od polovice ovog iznosa. I to je isto tako pošteno reći, kao što je pošteno reći da podržavamo ovaj izvještaj Umirovljeničkog fonda, a i pozdravljamo hrabrost da se ide u individualno obeštećenje što je napravila Vlada u prošlom mandatu. Tako da kažem sa rješavanjem modela B, konačno će se jedna velika nepravda iz '90.-ih prema velikom broju hrvatskih građana riješiti. Ali isto tako moramo reći i moramo sada napomenuti, da rješenjem jednog problema što se tiče umirovljenika rješavati i druga dva problema. Rekao sam sadašnji umirovljenici i budući umirovljenici. I mi nemamo pravo, rekao je kolega Hrelja da su 2003. to bila mirovinska primanja. To je točno. Ali su ona prerasla u mirovine. 2004. godine 44% udjela u prosječnoj plaći. Ona danas iznose 39%. 250 kuna mjesečno manje hrvatskom umirovljeniku. Moramo taj problem riješiti. I drugi problem budućih umirovljenika. Po ovakvom načinu štednje i ovakvoj stopi izdvajanja za drugi stup to neće biti moguće. Moramo naći model za buduće umirovljenike kako mirovinska reforma ne bila upitna. I ona možemo reći da ćemo biti zadovoljni ako se ta dva problema kao što se riješio ovaj iz '90.-ih bude rješavao. Zato, evo još jednom podrška izvješću, ali i jasno upozorenje da ova dva problema koja nisu ništa manje bitna moramo u što skorijem vremenu riješiti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je na redu zastupnik Niko Rebić. Zahvaljujem. Pa uvaženi zastupnik Maras je rekao da su sve vlade učestvovale u vraćanju duga umirovljenicima, a posebno i najveći dio da je vratila Vlada od 2000. do 2003. godine, što je potpuno netočno Ta Vlada se igrala sa 100 kuna plus 6% nije niti priznala postojanje duga umirovljenicima, a kako ga je onda mogla vratiti. Uglavnom 17 milijardi vratila je HDZ-ova Vlada i riješila jednu veliku traumu hrvatskog društva i umirovljenika. Hvala. Drugi ispravak, zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Pa već kolega Rebić je rekao točno je ispravio netočan navod, ali ja ću ga još jedanput ispraviti. Pa naime, očito je da se vi u vašem klubu morate dogovoriti. Jeste li vi podizali mirovine od 2000. do 2003. ili ste vraćali dug? Nemoguće je jedno i drugo. Prvo govorite da ste vraćali dug, niste vraćali dug zato što govorite da ste povećavali mirovine. Nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. I nije istina da umirovljenici dobivaju netočan navod, da dobivaju sada 250 kuna manje. Ne dobivaju 250 kuna manje. Mirovine su porasle kolega. Mirovine su porasle kolega. Nitko ne dobiva sada manje 250 kuna. o čemu vi govorite. Vi govorite o nekim postocima, govorite da ste vraćali dug. Niste vraćali ga jer ga niste priznavali. Rekli ste sami da ste povećali mirovine. Povećali ste ih na osnovu onoga što je '98. napravila matična Vlada. Ništa niste htjeli napraviti, ni vraćati dug ni ništa. Hvala lijepa. Ja se nadam da umirovljenici najbolje znaju tko im je uzeo, a tko im je sve vratio. I to je jedina istina. Na redu je u ime kluba HSLS-a, HSU-a završnih 5 minuta zastupnik Silvano Hrelja. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Ma kada ima ovako malo rasprave u suštini dosta vremenski raspravljamo, ali malo rasprave o izvješću. To znači da mogu usuditi reći da je izvješće uredu i da možemo slobodno dignuti ruku bez ikakve sumnje za ovo izvješće i opet izražavam ponos da sam dio ovog tima i da sam na neki način sukreator nekih rješenja koje su provedene kroz projekt obeštećenja, kroz Umirovljenički fond. I da sam na neki način stražario da ovo bude isplaćeno na vrijeme i onako kako smo se dogovorili. Inače bih preporučio svakome da ovo ne baci. Jer ipak primanja koja će doći u pojedine županije jesu doprinos socijalnoj sigurnosti naših umirovljenika ili njihovih nasljednika u tim županijama, gradovima i općinama. A važno je istaći npr. da Primorsko-goranska županija treba dobiti milijardu 160 milijuna kuna, da Istarska treba dobiti 700 milijuna kuna, da Splitsko-dalmatinska treba dobiti milijardu 141 milijun kuna u ovom obeštećenju. Zagreb i Zagrebačka županija 3,4 milijarde kuna. To su značajna sredstva koja zaista za dio građana koji su članovi Umirovljeničkog fonda znači određenu socijalnu sigurnost. Isto tako molim vas da si ove podatke koliko je u kom dijelu Hrvatske dato obeštećenja usporedite sa podacima u prosječnim mirovinama u gradovima i općinama, pa ćete vidjeti da je onaj dio koji je industrijski razvijen i koji je nastavio tim trendom i danas ima dobre mirovine. Hoću reći, i jučer i danas doprinos iz rada bi trebao biti kriterij visine mirovine. Tako da samo da znate, danas prvi grad u Hrvatskoj nije više Zagreb po visini mirovine, to je postala Rijeka. Ne podilazim zato što je to moja izborna jedinica, to su čisti pokazatelji. A najbolja općina koja je blizu 3 tisuće prosjeka mirovine je općina Kostrena. Drugi grad je Zagreb, pa je Split, pa je Pula i tako to ide redom. Ovaj problem još nije riješen. Ovaj problem ima kontinuitet rješavanja do 2013. godine i nije isključeno gospodine Liniću da će nakon 2009. onih 750 milijuna kuna koje će trebati platiti obeštećenja isplatiti se iz proračuna. To ćemo vidjeti. Za sada sam rekao sam sigurno je da će se 2009. isplatiti obeštećenje iz novaca koji jesu danas, koji jesu danas u fondu, ja mislim da vrlo malo nedostaje za isplatu pune rate, pune rate obeštećenja. I ovo je definitivno, nitko se ovdje ne treba bojati finalizacije jer je ovo obaveza od koje se ne može pobjeći. Postoje dokumenti koji su potpisani koliko je nekome država dužna i postoj model kroz koji se mora osoba pojedinačno obeštetiti. Naravno nemojmo se takmičiti naravno da je koalicijska Vlada platila najviše jer je to bio, jer je to bilo kolektivno rješavanje obeštećenja. Ali isto tako treba reći da je isto toliko novaca platila i Vlada, samo polako, slušajmo se, slušajmo se, nemoj me prekidati molim te. Isto toliko i prošla Vlada je sve to platila, dakle, nije platila niti jednu kunu, jer izračunom obeštećenja nije se prestao plaćati niti jedan institut koji je plaćala koalicijska Vlada nego je pretočen u mirovinu. Dakle, Sanaderova Vlada je nastavila sve instrumente plaćati, ako ste to htjeli čuti, plus obeštećenje. I to su činjenice od koje nitko ne može pobjeći. Ali nemamo se čime hvaliti, mi izvršavamo obvezu temeljem odluke Ustavnog suda i nema, po meni nema mjesta utakmici, ali ako se hoćemo takmičiti možemo, ali žustrina ove rasprave i izvan teme mi daje za pravo reći da bi ovdje bila jako dobra jedna parlamentarna rasprava o stanju mirovinskog sustava dakle i stari umirovljenici i novi koji smo nešto popravili i budući umirovljenici pa se možemo dogovoriti oko jedne jake, jake parlamentarne rasprave jer vidim da moramo ukrstiti, odnosno sukobiti sukobiti stavove jer ima nas puno koji razmišljamo da to treba sve popraviti na koji način, vrijedno je dogovoriti se. Klub Hrvatsko-socijalno liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika to zdušno podržati a to preporučujem i vama i kao jedan od sukreatora ovog projekta zahvaljujem na pažnji i kvalitetnim diskusijama. Hvala lijepa. Jedan ispravak netočnog navoda. Zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem uvažena potpredsjedniče. Zahvaljujem i gospodinu Hrelji koji je konačno i rekao tko je počeo vraćati dug umirovljenicima a to je ona Vlada od 2000. do 2003., to i piše u ovom izvješću fonda ali mene više zanima zbog čega smo i došli do toga da umirovljenicima moramo vraćati dug. Pa to su one Vlade od 90.-te do 2000. Ispravak kolega! Zloupotreba Poslovnika! Idemo dalje, prema kraju, imamo, tišina molim, mir. U ime Kluba HDZ-a završnih pet minuta, zastupnik Boris Kunst. Štovana potpredsjednice, kolege zastupnici, pa mislim da je dobro da smo se SDP i mi složili u jednome da je konačno riješena velika nepravda prema umirovljenicima i drugo da ćemo jedni i drugi podržati ovo izvješće. Sigurno da bi bilo pošteno reći da ipak to što rješavamo tu veliku nepravdu prema umirovljenicima je ipak učinila ova Vlada Hrvatske demokratske zajednice a s time se problemom nije htjela suočiti ona Vlada SDP-a u onoj koaliciji kada je isto to mogla prema Odluci Ustavnog suda iz '98. godine. No, još bih na nešto htio vam skrenuti pozornost jer je ovdje za govornicom izrečeno odnosno dosta neistine. Odnos mirovina u prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj, evo sada imam upravo na portalu otvorenu stranicu pa da možete pogledati da ne mislite da sam ja to. Danas, ustvari podatak je iz studenog 2008. godine, prosječna mirovina je bila 2130.77 kuna. Znači ne treba velike pameti samo malo znanja matematike da izračunate koji je to udio u prosječnoj plaći koja iznosi 5203 kune u to vrijeme. Znači, vrlo jednostavno da se ne morate mučiti to je udio 40.95%. Vrlo jednostavno, nema velike pameti, to stavite na papir, izračunajte a to vam piše i na portalu, pogledajte si stranicu portala. A 2003. godine prosječna mirovina vam je iznosila 1674 kune sa prosječnom plaćom nekih 3 Probajte izračunati koji je odnos te mirovine u prosječnoj plaći, isto ne treba biti veliki matematičar za to. Onda ću vas podsjetiti da 18. 12. 2002. godine je izmijenjen Zakon o mirovinskom osiguranju i da je tada umanjen iznos za 4,8% onima koji su odlazili u prijevremenu mirovinu. Podsjetiti ću vas da do 2000. godine se uzimalo za izračun mirovina u prosjeku 10 najpovoljnijih godina, to je bilo onih gdje ste uzimali 10 najpovoljnijih plaća kada bi išli u mirovinu. Normalno to je poslije 2000. godine se raspon povećavao za po tri godine, što vjerujem da ćete se složiti samnom da je sigurno nepovoljnije nego 10 najpovoljnijih godina. Zatim je i ukinut način izračuna zagarantirane mirovine, do 2000. godine je bila zagarantirana mirovine, znači najniža mirovina ispod koje umirovljenik nije smio primati, to je ukinuto. Inače najniža mirovina sa 30 godina staža u 2003. godini iznosi 1249 kuna. Pa znači a za poljoprivrednike 1156 kuna. To su vam podaci, znači koji nisu pali sa neba, nego su podaci statistike vašeg vremena tako da nemojte obmanjivati javnost jer tako i tako ja vjerujem da vam više nitko ne vjeruje, jer ovo su stvarno obmane. A otiđite na portal, evo tu vam još uvijek držim otvorenu stranicu, nisam ju htio mijenjati da si možete provjeriti te podatke. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ima nekoliko ispravaka. Prvi je na redu zastupnik Silvano Hrelja. ispravljam jedan netočan navod jer je kolega Kunst rekao da smo se ovdje složili i HDZ i SDP da je problem riješen, odnosno da je ovo završetak. Prvo, niste se složili a drugo problem nije riješen ali smo svi uvjereni da će na ovaj način biti riješen 2013. godine kada se sve isplati. Osim ako, iako postoje još tri kategorije koje nisu obuhvaćene obeštećenjem ali to nije tema današnje rasprave to je tema Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda i ja ne bih danas nas ovdje time opterećivao. Prvi je netočan navod ona prethodna Vlada 2000./2003., znači nije bila uopće svjesna problema, tj, nije ništa napravljeno na tom tragu. Upravo suprotno, zato je i nastao, na temelju Zakona o odluci Ustavnog suda je nastao zakon 2001., znači upravo suprotno, po kojem u startu mirovina se povećala za 500 kuna. I drugi netočan navod, očito nemate iste podatke. Udio znači prema službenoj statistici je ispod 40%, vi ste rekli da je 41. I rekli ste da je manji bio 2003., a nije bio manji nego je bio veći. Ja sam vam pročitao, bio je točno 44,18%. Dakle, ovo je već treći netočan navod.

Vlada 2000.-2003. nije bila svjesna. To uopće niste mogli čuti od mene, znači to je nešto netočno. Ja sam nešto drugo govorio, trebali ste pažljivo slušati. A ove postotke koje ste sad naveli, evo ja ih još uvijek držim, molim vas dođite, portal otvoren. Hvala. Mogu ja sad malo intervenirat, kao što sam maloprije kod Vinkovića intervenirala. Članak 210. nije osnova i zloupotrijebili ste povredu Poslovnika. Ispravak netočnog navoda, zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Ispravit ću tri netočna navoda. Prvo, kolega Kunst, imate krive podatke. Prosječna plaća u Hrvatskoj je 5400 Drugo, 10 najpovoljnih godina što ste rekli. To nije Vlada 2000. donijela, to je donijela 1999. HDZ-ova Vlada. Doduše, vi niste bili u HDZ-u daleko od politike pa vjerojatno tu informaciju tu informaciju nemate. A što se tiče koja je najviše vratila, to vam je rekao i kolega Hrelja, a piše vam i u izvještaju. Većinu duga umirovljenika kroz usklađivanje 6%, 10 i 100 kuna dodatka je vratila koalicijska Vlada 2000.-2003., više od pola duga. Tako da malo si pogledajte podatke, izanalizirajte, nemojte obmanjivati hrvatsku javnost s ove govornice. **Antunović, Željka (SDP)** Ispravak netočnog navoda. Zastupnik Željko Jovanović. gospođo potpredsjednice. Ispravit ću dva netočna navoda. Prvi navod gospodina Kunsta, koalicijska Vlada nije htjela riješiti problem umirovljeničkog duga. Ona ga ja rješavala, samo je model koji je imala koalicijska Vlada Ivice Račana bio drugačiji od modela koji je imala ova Vlada. I drugi netočni navod, izjavili ste: prestanite obmanjivati javnost, ionako vam nitko ne vjeruje. Gospodine Kunst, SDP ne obmanjuje javnost, SDP govori istinu koliko god ona bila nekad teška, a 800 tisuća građana Hrvatske je dokaz da jako puno ljudi u Hrvatskoj vjeruje SDP-u.

je rekao dakle da SDP nije bio svjestan problema, da se nije htio suočiti sa činjenicom vezanom uz dug umirovljenicima i onda je to na kraju začinio sa riječima da SDP obmanjuje javnost. Kolega Kunst, nije SDP taj koji obmanjuje javnost. Javnost obmanjuje HDZ, bilo kad su u pitanju radnici, bilo danas kada su u pitanju umirovljenici, jer uporno pokušavate uvjeriti umirovljenike da danas žive puno bolje nego jučer, a pri tom prešućujete da je upravo HDZ taj koji je najviše pokrao te umirovljenike. Sjetite se dok ste bili sindikalista, govorili ste nešto drugačije nego što govorite danas. Hvala lijepo. Došli smo do kraja prijavljenih zastupnika i predstavnika klubova. Predlagatelj ne želi više danas uzimati riječ. Čini mi se da su zadovoljni sa potporom izvješću koju su dobili. A ja osobno bih voljela da se iz ove rasprave s jedne i s druge strane povuče jedan zaključak, a to je da je bolje nepravdu spriječiti ili nepoštivanje zakona spriječiti jer kako god se ta nepravda naknadno rješavala ona u pravilu najskuplje košta porezne obveznike. Zaključujem raspravu po Izvješću o poslovanju Umirovljeničkog fonda.